Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Prvo ćemo raspraviti 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, prvo čitanje, P.Z. br. 293;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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješće ste primili na sjednici. U ime predlagatelja prijedlog će obrazložiti ministar rada i mirovinskog sustava

Pred vama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Prije nego prijeđem na sam tekst zakona ova institucija je vrlo važna za radnike u Hrvatskoj, institucija koja osigurava da njihova potraživanja u slučaju stečaja budu realizirana i svjesni smo da je u puno slučajeva, a da nema ove agencije ne bi radnici mogli naplatiti svoja potraživanja. Ponekad se u praksi pogrešno tumače pojmovi tko je poslodavac, a tko je radnik i što je plaća pa tako se npr. smatra da je radnik koji je zaposlen na neodređeno vrijeme samo onaj radnik koji može dobiti sredstva iz ovog fonda. Međutim, i s druge strane i u slučaju stečaja ponekad je vrlo teško odrediti i imovinu i teško odrediti na koji način će se moći realizirati sama potraživanja radnika. Agencija osigurava neisplaćenu plaću za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja najviše najviše do visine minimalne plaće u RH što je po posljednjim podacima bila minimalna plaća 2814 Mi ćemo vjerojatno donijeti vrlo brzo uredbu na sjednici Vlade gdje će minimalna plaća u Hrvatskoj biti veća od te sume. Također, neisplaćenu naknadu plaće za bolovanja na teret poslodavca u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja također osigurava agencija. Naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnos u kojem je ostvaren stečaj također osigurava agencija. I otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom u visini polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, dakle najviši iznos otpremnine određen je Zakonom o radu i to u visini 6 prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Također, agencija osigurava isplatu pravomoćno dosuđene naknade štete za pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete. Tko ima pravo na potraživanja u slučaju stečaja? Radnik koji je u trenutku otvaranja stečajnog postupka bio u radnom odnosu kod poslodavca ili mu je radni odnos prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja, a iznimno pravo na isplatu neisplaćene pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti ima radnik bez obzira na činjenicu kada mu je prestao radni odnos. Dakle, to su neke činjenice koje govore o tome koliko je važna ova agencija. Da samo napomenem prije nego prijeđem na objašnjenje zašto želimo promijeniti određene dijelove ovog zakona samo par riječi o poslovanju agencije u 2012. godini. Dakle, financijski plan je iznosi 68,6 milijuna kuna, od čega je za administraciju i upravljanje bilo osigurano 3,4 milijuna a za stečajna potraživanja 65,2 milijuna kuna. I sredstva su iskorištena u skoro potpunom iznosu. Kada govorimo o isplatama po županijama jasno da one županije koje su najviše pretrpjele u recesiji imaju i najveći broj isplata, tako smo u Splitsko-dalmatinskoj županiji isplatili 22 milijuna 798 tisuća 282 kune za 992 radnika. Sljedeći je Grad Zagreb sa 8 milijuna 442 tisuće 342 kune za 590 radnika,

isplaćeno prava za 4031 radnika. Najviši iznosi, isplate su bili za Dalmacija vino, Jadran kamen, Adriachem i MTČ tvornica čarapa i Transadria d.d. Rijeka. Taj trend se nastavlja i ove godine, posebno s obzirom na stečaj Gredelja u prva tri mjeseca ove godine je od ukupno 60 453 479

Procjenjujemo da će sredstva koja su u rebalansu, dakle u rebalansu RH smo povećali dakle onaj što je bio jučer na raspravi u Saboru, povećali smo sredstva iz razloga što smo procijenili da će trend stečajeva u Hrvatskoj biti nešto isti isti kako i prošle godine. Ali s obzirom na stečaj Gredelja morali smo povećati sredstva u agencije. Dakle, što želimo izmijeniti ovim zakonom, dakle želimo preciznije definirati pojmove, pokazalo se da neki pojmovi u zakonu nisu dovoljno definirani. Također, postoji neusklađenost s odredbama Stečajnog zakona i pravnih stajalištem Upravnog suda RH i Upravnog suda u Zagrebu i s obzirom da ulazimo u EU ovaj zakon ne izjednačava položaje radnika domaćeg i stranog poslodavca. I također nema pojedinih odredbi koje bi jasno definirale postupanje u određenim situacijama. Dakle, predloženim izmjenama i dopunama zakona preciznije se određuje pojam radnika u smislu da je to osoba koja je zaposlena kod poslodavca kao i osoba kojoj je radni odnos prestao kod poslodavca unutar 3 mjeseca prije otvaranja stečaja, preciznije se određuje zaštićeno razdoblje za koje se osiguravaju potraživanja radnika na način da isti ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće za bolovanje u posljednja 3 mjeseca prije otvaranja stečaja, odnosno 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 3 mjeseca prije otvaranja stečaja. Preciznije se određuje visina osiguranih prava po osnovi plaće i naknade plaće, te se vrši usklađivanje s definicijom iz Zakona o minimalnoj plaći koja, gdje se navodi da je minimalna plaća najniži mjesečni iznos bruto plaće kojoj pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Također, preciznije se određuje koje doprinose obaveza agencija dužna obračunati i uplatiti. Naime, kako su doprinosi za obavezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice a to je mirovinsko osiguranje sastavni dio plaće u bruto iznosu, isti se već isplaćuju pa je potrebno samo obračunati i uplatiti doprinose koji se obračunavaju na osnovicu, dakle zdravstveno osiguranje, zaštita zdravlja na radu i zapošljavanje. zakona usklađuje se zakon sa sudskom praksom u pogledu ostvarivanja prava članova uprave trgovačkog društva, članova upravnog odbora, izvršnih direktora na način da isti ne ostvaruju prava osigurana prava osigurana ovim zakonom bez obzira na vrijeme kad su te poslove obavljali. Naime, prema važećoj odredbi članovi uprave bili su izuzetak koji nisu mogli ostvariti prava iz zakona ali važećim zakonom nije bilo izričito određeno da prava iz zakona ne mogu ostvariti ni bivši članovi uprave, ne samo oni članovi uprave koji to jesu u trenutku otvaranja stečaja. Iako se u praksi tako radili, a isto je bilo i potvrđeno od strane Upravnog suda. U pogledu roka za podnošenje zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca prema stajalištu Upravnog suda obvezno je za računanje roka za podnošenje zahtjeva uzeti u obzir i odredbe Stečajnog zakona kojima je određena dostava i javno priopćenje. Također, ovim zakonom usklađujemo pojedine izričaje sa izričajem stečajnog zakona, izričaj važećeg zakona kad je potraživanje na ispitnom ročištu u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj a i nije ih osporio niti jedan stečajni vjerovnik zamijenio se izričajem utvrđivanje Izričaj važećeg zakona, odluka nadležnog suda da se stečajni postupak neće provoditi zamjenjuju se izričajem rješenje o zaključenju stečajnog postupka. Također, izjednačavamo položaj radnika domaćeg i radnika stranog poslodavcu u pogledu ispunjavanja prethodnih uvjeta za pokretanje postupka osiguranja, potraživanja i u pogledu početka računanja roka za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona. Naime, prema važećem zakonu propisano je za radnike domaćeg poslodavca da moraju biti ispunjeni kumulativno uvjeti za pokretanje postupka i to da je stečajni postupak otvoren, odnosno zaključen jer nema imovine i da je tražbina radnika utuđena u stečajnom postupku. Dok je za radnike stranog poslodavca propisan samo uvjet da je stečajni postupak otvoren, odnosno zaključen jer nema imovine. Sad se utvrđuju oba uvjeta i za radnike stranog poslodavca. Na jednaki način kao i za radnike domaćeg poslodavca određuje se računanje početka roka za podnošenje zahtjeva radnika stranog poslodavca. Također, propisuju se nove odredbe o postupanju radi efikasnije provedbe zakona, a istima se određuje povrat isplaćenih iznosa potraživanja agencije u slučaju kad je radniku već izvršena isplata njegovih potraživanja u stečajnom postupku, prava radnika određene ovim zakonom su osobna prava i ne mogu se prenositi niti nasljeđivati, izravna uplata potraživanja na račun radnika, to je bio jedan od velikih problema. Samo u slučaju kada je stečajni postupak zaključen jer nema imovine i pravni subjekt je brisan iz registra, pa stečajni upravitelj ne može otvoriti poseban namjenski račun za prihvat uplate. Dakle, do sada nije bilo moguće da ako je tvrtka likvidirana da sredstva koja radniku pripadaju budu isplaćena na njegov tekući račun. Dakle sa ovim izmjenama omogućavamo i to. I također obveza agencije da o prijenosu potraživanja i preuzimanju procesnih prava za isplaćena potraživanja obavijesti nadležni trgovački sud i obveza suda da temeljem takve obavijesti ispostavi, ispravi tablicu ispitanih tražbina i dostavi agenciji na koji način agencija postaje aktivni sudionik u stečajnom postupku. Dakle ovim izmjenama zakona omogućavamo da se radnička potraživanja brže i jednostavnije naplaćuju i ono što moram kazati da je agencija vrlo ažurna u svom radu i da nema zaostalih potraživanja radnika. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Hrvatskih laburista-stranke rada kolega Zlatko Tušak. Izvolite. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnicima. Prvo bih iskoristio priliku dok je ministar ovdje pa da vjerojatno zbog sinoćnje rasprave koja je trajala do pola dva sata da su radnicima zaposlenima u Hrvatskom saboru omogućeno zakonsko pravo od 12 sati odmora u 24 sati apeliram da drugi puta se to poštiva, da se tako organizira posao a ne da pojedini ovi radnici na neki način ispaštamo i na osnovu njih se krši određeni zakonski propisi. Ali dobro da se sada vratim na sam prijedlog izmjene i dopune zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca koji smo dobili u prvom čitanju. Želim odmah na početku reći da sa ponuđenim tekstom Hrvatski laburisti-stranka rada se slažu i nemaju primjedbi. Predložene izmjene su u svakom slučaj poboljšanje zakona i njime se otklanjaju pojedine nejasnoće koje su bile prisutne u primjeni zakona ali i nude određena poboljšanja što je svakako pomak ka boljem rješenju u zakonu. Posebno želim naglasiti da je pozitivno i dobro da na ove izmjene nema primjedbe od socijalnih partnera i socijalni partneri su u tom dijelu i očitovali da prihvaćaju ovakvo ponuđeno rješenje što je jasno ovaj dobar put da određene izmjene se usuglase u tim tim tripartitnim i bipartitnim odnosima sa socijalnim partnerima. Svi znamo da nije dobro kada bilo koja tvrtka dođe u situaciju da se otvara stečaj ali neminovno to mora doći prije ili kasnije na osnovu onih tvrtaka koje imaju probleme u svojem poslovanju i kad dođe onda jasno u prvom dijelu to je najgora situacija, agonija da se određene stvari lome preko samih radnika. Kada dođu u određenu situaciju da se otvara stečaj pojedinim radnicima to je zadnja slamka spasa. Nekima to je jedini izvor prihoda jer su u zadnjem periodu prije otvaranja stečaja radili bez plaće. Nisu imali nikakva primanja. Jasno čime su i oni i njihove obitelji dovedene u dosta tešku situaciju. Kada i radnici prije samog otvaranja stečaja u većini su praktično i financijski iscrpljeni do kraja i ima raznih slučajeva ali u većini se dešava da kad se konačno i otvori stečaj i radnici prijave svoja potraživanja na na samom ročištu i ona se priznaju, tada dolazi do određenih problema administracije a ona tada su presudni subjekat da li će taj posao biti kvalitetno i da li će radnici brzo dobi8ti svoje novce i nakon dugog čekanja ili će taj dio svoje agonije zbog ne primanja novaca na neki način se skratiti. To moram reći da prvenstveno iz iskustva znademo da ovisi o stečajnim upraviteljima jer rokovi i procedure koji su propisani zakonom ali rješavanje zakonsko rješenje je propisano i vezano za kompletiranje dokumentacije tek kada ona stigne u agenciju onda se radnicima izdaju određena rješenja i tek poslije pravomoćnosti tih rješenja dolazi do isplate radnika. Zakonom je propisano da zahtjev za sredstva podnosi radnik a zbog toga moram naglasiti da je bilo slučajeva da to radnici nisu učinili u onom propisanom roku koji je zakon propisao i da se desilo da su ti radnici znali ostati bez svojih prava jer im nije imao tko objasniti proceduru njihovih prava i obaveze sa zakonom a stečajni upravitelj ponekad taj dio posla nije u njihovo ime obavio. Ima slučaja da stečajni upravitelji nekad i odugovlače sa dostavom potrebne dokumentacije što produljuje i rokove za izdavanje rješenja a samim time i kasne novci koji su radnicima itekako neophodni ali oni sami u takvoj situaciji nemoćni da bilo šta učine. Zato se i postavlja pitanje da li je potrebna sva ta propisana birokratska procedura i papirologija kada su svi podaci u bazama podataka HZMO i u registru trgovačkih sudova i samo bi trebalo agenciji omogućiti pristup tim podacima i sve može biti na neki način jednostavnije, bolje i kvalitetnije riješeno u interesu radnika. To prvenstveno navodim zato da bi nekad trebali imati na umu kada mijenjamo pojedine zakone i kada su određene izmjene prihvatljive, ali da pokušamo tražiti rješenja koja su bolja, tako da ostane samo kao u ovom slučaju da ne budu samo rješenja bolja nego da i praktično napravimo jedan određeni pomak vezano za

iz razloga što u pojedinim slučajevima nije bilo stečajne mase i on se nije imao za svoj rad od kuda naplatiti i radnicima je tada je bez imalo srama otvoreno rekao da on taj posao neće raditi jel nema s čime se naplatiti iako ti isti radnici 7 mjeseci nisu primili plaću i bili su sa svojim obiteljima na rubu socijalne izdržljivosti. Stečajni upravitelj je bio samo njegov osobni interes i baš ga je bilo briga za radnika i tada se pokazalo praktično sva bahatost pojedinih stečajnih upravitelja i u situaciju u koju znadu dovoditi radnike. Zato apeliram da kod pojedinih zakonskih rješenja pokuša se iznaći određene promjene koje bi trebale u svakom slučaju nuditi ona rješenja koja su kvalitetnija i taj dio birokratske procedure na neki način pojednostaviti i da bude kvalitetnije. Bilo bi nužno propisati u samom zakonu i određene obaveze stečajnim upraviteljima za pojedine radnje kako bi to trebali oni sami učiniti koji bi na neki način obvezivao a ne da samo stoji da zahtjev mora podnositi radnik i ako radnih nije potpisao zahtjev on praktično ni ne može ostvariti svoja prava. Bilo je i pojedinih slučajeva da se u vrlo krakom roku otvoren i zatvoren stečajni postupak jer se utvrdilo da tvrtka nema nikakve imovine. Iako je u takvim slučajevima obaveza stečajnih upravitelja da kod otvaranja stečaja moraju otvoriti račune to nije učinjeno i kada je došlo do prijave potraživanja prema agenciji, agencija kada je izdala određena rješenja nije imala kuda prebaciti novčana sredstva. I tu se na neki način tražilo određeno rješenje koje dosta dugo vremena odugovlačilo da radnici jednostavno dođu do svojih novaca. Stečajni upravitelj je to ipak naknadno nije želio učiniti jel imao je nekakav dio zakonske osnove pod izgovorom da za to više nema zakonskih ovlasti jel je pravna osoba pokrenuto brisanje iz registra trgovačkih sudova. određene izmjene u ovom zakonu idu u pravcu da se taj dio nepravde ispravlja i nudi se potpuno novo rješenje da u tom slučaju agencija može isplatiti radnicima ta potraživanja što je iz ovog primjera govorim i dobro rješenje. Dobro je rješenje da uprava nema pravo na novčana sredstva iz agencije jer oni su i odgovorni zašto je tvrtka završila u stečaju u većini slučajeva, a to je negdje usuglašeno i sa Zakonom o financijskom poslovanju predstečajne nagodbe i izmjene Stečajnog zakona. Zakon bi trebao omogućiti brže rješenje kako bi radnici došli do novaca. I ponekad a to je i sam ministar naglasio, iako su njihova potraživanja u samom stečaju veća, ponekad su ovi novci jedino što dobe u stečaju jer ima puno tvrtki gdje nama imovine, nema stečajne mase i ne mase od kuda osigurati druga druga ona njihova potraživanja i sva prava zbog neisplaćenih plaća u proteklom periodu su jedino ti novci koje dobe od agencije. Na kraju da kada radnici dođu u takvu situaciju onda stvarno treba tražiti kvalitetnije rješenje da dođu što prije do novaca jel oni ponekad zbog ne primanja financijskih sredstava posuđuju novce od svojih prijatelja, susjeda, rodbine i jasno da te novce da čekaju da što prije dođu da vrate. Ponekad pojedincima prijete i ovrhe i jasno da su im novci vrlo bitni da ne dođu u takvu situaciju, a same ovrhe iziskuju i dodatne troškove u neimaštini u kojoj se nađu, da tvrtka ne nastavi raditi ili da eventualno ona svoja prava nastave ostvarivati na Zavodu za zapošljavanje gdje bi primali naknadu. I na kraju jasno i ministar je ovdje rekao u prva tri mjeseca da je negdje oko 3100 radnika ostvarilo novčana sredstva iz agencije sa financijskim iznosom negdje oko 37,5 milijuna kuna i da su u ova prva tri mjeseca bila obuhvaćene 22 tvrtke. Jasno da je tu i ono drugo, ovo je pitanje da li i koliko ima podneseno zahtjeva u agenciji i da li one čekaju na način, upravo ovo o čemu sam govorio da ponekad kompletiranje dokumentacije iziskuje jedno određeno dulje vrijeme i radnici tada tada moraju čekati a nalaze se u vrlo teškoj financijskoj situaciji. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a, kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora, gospodine ministre sa suradnicima, poštovana kolegice i kolege. U ime Kluba Hrvatske narodne stranke jutros vrlo kratko o ovom Zakonu, kako je jutro počelo kao jutro slaganja, evo i mi iz HNS-a ćemo se složiti sa opaskom kolege Tušeka da radnicima u Hrvatskom saboru s obzirom na to kako ponekad radimo i jesu uskraćena određena prava. I da je to još jedan segment o kojem bi mi zastupnici trebali porazmisliti kada se upustimo u maratonske rasprave koje ne vode nikuda i ne služe ničemu. Ti ljudi imaju svoje obitelji, imaju svoje potrebe, imaju svoju energiju a u konačnici imaju i svoja prava. Pa bi bilo jako dobro od nas da malo preispitamo sebe kada se odlučujemo za pristup saborskim raspravama koje završavaju u pola dva u noći. Kolega Tušek je u ime Hrvatskih laburista stranke rada izrazio slaganje sa ovim Zakonom pa kada jedna oporbena stranka koja nosi takav naziv iskaže slaganje sa zakonom koji određuje radnička prava u stečajnom postupku onda odista netko tko govorio u ime opozicije i nema Bog zna šta za kazati. Međutim, ipak važnost zakona zaslužuje da se neke stvari prokomentiraju. Ovaj Zakon je zapravo novela zakona iz 2008. koji je donesen radi usklađenja i sa pravno stečevinom Europske unije ali novela jednog zakona koji je potreban u svakom društvu koji želi biti odgovorno i elementarno odgovorno i prema radnicima i prema zaštiti njihovih prava. Jednako tako izmjenama i nekih drugih zakona koji se više ili manje direktno tiču zaštite radničkih prava i osiguranja isplate neisplaćenih potraživanja, nekih zakona koje smo mijenjali u proteklih godinu i nešto dana, pronašli su se mehanizmi kojima se dodatno štite radnička prava izvan konteksta ova tri mjeseca zagarantiranih ovim zakonom putem koji se isplaćuju putem rada spomenute agencije. Međutim, ono osim spominjanja jasnije definiranih pojmova i jasnije definiranih rokova u ovom zakonu koje je spomenuo kolega Tušek a i gospodin ministar u svom uvodnom izlaganju mi iz HNS-a smatramo da je dobro u ovoj raspravi primijetiti još jednu nužnu stvar da bi se zaštitila radnička prava a i uostalom i prava svih drugih vjerovnika i zdravlje hrvatskog gospodarstva. Na što konkretno mislimo? Vratiit ću se na primjer jedne tvrtke iz mog kraja, iz mog rodnog grada Šibenske …/Govornik se ne razumije./…koja je prolazila agoniju i prolazi i danas sa neriješenim pitanjem i okončanjem stečajnog postupka i same naplate potraživanja radnika, odnosno radnica. A poanta stvari je u tome što te radnice imaju potraživanja puno veća od 3 neisplaćene plaće. I niz je takvih stečajeva provedenih, okončanih ili čak i još uvijek otvorenih u Republici Hrvatskoj gdje je sustav funkcionirao toliko sporo da su se radnička potraživanja nagomilala znatno više od 3, 4 ili 5 neisplaćenih plaća. Ono na čemu mi iz Hrvatske narodne stranke inzistiramo to je da se vrlo dosljedno provode svi postojeći zakoni, bilo oni koji imaju pozitivne mjere doneseni prije mandata ovog saziva saziva Sabora pa i onih koje je donijela naša Vlada želeći na taj način povećati disciplinu u poslovanju i bolje funkcioniranje i efikasnost pravne države. Suština zaštite radničkih prava nije samo u ovom zakonu i ova zagarantirana tri mjesečna dohotka, suština zaštite radničkih prava po našem mišljenju je u dosljednom i efikasnom provođenju svih pozitivnih propisa koji imaju za cilj primijetiti probleme u poslovanju, propuste u poslovanju trgovačkih društava, pravnih osoba koje zapošljavaju radnike i otvoriti postupak i poduzeti mjere prije nego što se desi da radnici dođu u situaciju da im nisu isplaćene 6, 7, 8 ili 9 mjesečnih plaća. Jer u koliko sustav ne bude funkcionirao i ukoliko kroz provedbu drugih, bitnih zakonskih propisa ne budemo promptno reagirali, kada se pojave vidljivi znakovi, problema u poslovanju i vidljivi znakovi neispunjavanja elementarnih obveza prema vjerovnicima pa tako isplate radničkih plaća onda niti hrvatskom gospodarstvu a još manje hrvatskom radniku neće se pisati dobro. Sve ove promjene koje su uvedene i radi jasnijeg tumačenja, znači, dakle, promjene koje su uvedene u kontekstu terminologije. Ove promjene jasne definicije koje su uvedene u ovom Zakonu mi iz Hrvatske narodne stranke podržavamo, posebno smatramo i da je dobro i pravedno rješenje da se u kontekstu ovakve zaštite radničkih prava ne stavljaju oni koji su odgovorni za loše poslovanje društva a ponekad i za nezakonito poslovanje društva koje često dovodi do poslovnog sloma. U konačnici Klub hrvatske narodne stranke

na kojem ste vi tragu, još nekih koji su ovdje u Saboru problematizirali raspravljanje zastupnika, hoćete li uskratiti pravo zastupnicima da raspravljaju o točkama dnevnog reda? Hoćete li vi određivati ili netko drugi možda kada je to svrhovito ili nesvrhovito koliko i kada smiju raspravljati? Vaša primjedba trebala je biti adresirana na predsjednika i predsjedništvo predsjedništvo Sabora. Klub HDZ-a je postavio pitanje zašto se o rebalansu proračuna kao jednoj od najvažnijih tema rasprave u ovom Saboru počinje raspravljati iza 3 poslijepodne, a zna se koliko traju rasprave o proračunu i koji je razlog bio da se rad Sabora sinoć ne zaključi kako je uobičajeno u 19 sati i onda nastavi danas ujutro. Nema nikakvoga razloga za to. Prema tome priče o iscrpljivanju, pravima i obiteljima saborskih zastupnika koje navodite su na strani vaše vaše vladajuće pozicije, da to uredite. Dakle jednako tako, puno se raspravlja o tome tko je nazočan na sjednicama, tko nije nazočan na sjednicama, o kažnjavanju saborskih zastupnika, apsolutno se slažem. Onog trenutka kada to bude kao primjerice u njemačkom parlamentu da se 1.1. zna točan raspored rada sjednica tada se zalažem da za svakog zastupnika koji ovdje ne bude nazočan u pristojnom radnom vremenu od 9 do 19 da se i kazni, ali svakako nećete to postići na način da zabranite saborskim zastupnicima da raspravljaju o temi dnevnog reda jer je to po Poslovniku njihovo ne samo pravo već i dužnost. Hvala. Moram reći kolegice Lovrin da me stvarno fasciniralo kako ste jednu moju opasku koja je bila vrlo dobronamjerna i vrlo liberalna, uz puno poštivanje prava saborskih zastupnika transformirao jedan ekspoze onako čisto politički. Naime, krenut ću sa ispravkama netočnih navoda. Nisam se zabrinuo za saborske zastupnike nego sam se zabrinuo za zaposlenike Hrvatskog sabora, to je bitna razlika. Oni su ti koji su često žrtve loptanja replika, bez ikakvog smisla i pravca. Dopustite, nit sam govorio o zabranama niti mi pada na pamet. Naime, o zabranama sam i sustavu zabrana '91. jasno pokazao svoje mišljenje. Ali isto tako kao što vi imate pravo izlagati imam pravo izlagati i ja i imam pravo procijeniti određene rasprave besmislenima i određena loptanja replikama politikantskim, a to sve košta, ne samo ove ljude koji ovdje rade nego to košta i hrvatske poreske obveznike, ljude koji uplaćuju u državni proračun i financiraju rad ovog Sabora. To je moje mišljenje i ne pada mi na pamet da predlažem bilo kakve zabrane i bilo kakva ograničenja, a sačuvaj Bože bilo šta šta bi izlazilo izvan konteksta Poslovnika Hrvatskog sabora. tome, nemojte izvrtati moje riječi. Ja sam apelirao na savjest zastupnika da procijenimo u svojim raspravama i istupima da li je nešto svrsishodno, opravdano, ima smisla ili se tek svodi na politički egzibicionizam i prepucavanje. Hvala lijepo. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Baranović, naime to što ste sad izrekli nije točno jer ste vi rasprave koje su prije svega jučer vođene, tako sam to shvatio, ocijenili kao rasprave koje ne vode ničemu, a ja bih dodao vode li zakoni koje donosite ičemu. Nadalje, sjetite se Voltairea koji je u francuskom parlamentu … rekao jednom zastupniku vaše pravo da govorite poštivam, a to što govorite gadi mi se. Dakle citiram Voltairea, ovo nisu moje riječi. A vi uvedite verbalni delikt ponovo kao što je to primjereno i vama i vašim koalicijskim partnerima pa da se onda znamo koliko smijemo i što smijemo govoriti jer jučer je HDSSB, to sam shvatio i kao napad na moju stranku jer je bio vrlo aktivan i vrlo konstruktivan. da se rasprava odužila, ali zar se o rebalansu proračuna i o proračunu ne smije govoriti i ne smije izraziti mišljenje i do kojega doba. Pa vidite, Europski parlament ima za godinu dana unaprijed raspored i ne samo za plenarne sjednice nego i za odbore. Točno se zna kad će biti, evo nema Nikole Vuljanića ovdje koji je bio promatrač zajedno sa mnom, ne znam tko još ovdje, da zna tijekom cijele godine datum, sat početka i plenarne sjednice i rada svih 20 odbora. Prema tome, zaista je kako je rekla gospođa Lovrin, potpuno na krivu adresu upućena vaša primjedba.

ne pada mi na pamet uopće razmišljat o verbalnom deliktu, pogotovo stoga što sam pripadnik stranke koju je u modernoj hrvatskoj demokraciji osnovala žena koja je imala hrabrosti govoriti kad su mnogi od vas šutjeli i bili dijelom sustava. Prema tome, HNS-u o verbalnom deliktu nemojte spočitavat jer to je stvarno ispod svake razine. Mi se nećemo igrat verbalnog delikta. Drugo što vam želim reći, nisam apostrofirao specijalno, iznimno i izričito sinoćnju raspravu, ali jesam i izričito ukazujem na loptanja replikama unutar klubova koja traju satima i koja ne vode ničemu.

razumije./ … Kolega Grubišić, dopustite da kolega Novak kaže repliku. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Baranoviću, razumijem i vjerujem da ste imali dobru volju, zaposlenike Hrvatskog sabora, međutim, moram se složiti sa svojim prethodnicima i da kako ste vi to nazvali loptanje replikama je posljedica ovakvog Poslovnika kojeg imamo. Kada je Poslovnik donošen mi smo na to upozoravali da bi ovo moglo otići upravo u ovom pravcu što se sad desilo. Međutim, nisam se javio za repliku iz tog razloga, nego iz vaše rasprave vezane za zakon. U jednom trenutku ste konstatirali da je naša obaveza pri tome vjerojatno misleći i na Vladu i na zastupnike u Saboru zaštita prava iz pozitivnih propisa. Ne bih ja rekao da je to samo to, nego mislim da treba i mijenjati ono što se u praksi pokazalo kao loše, odnosno da su kad su očito pronađene rupe u postojećim zakonima bez obzira koliko oni bili dobri. Pritom mislim prvenstveno na slučaj radnika Gredelja koji su praktički dovedeni pred zid, prisiljeni da moraju potpisivati odustajanje od 50% od polovice svojih potraživanja. Mislim da tu isto treba naći načina prvenstveno Vlada prijedlogom Sabor eventualno doraditi ili dati neki konstruktivan prijedlog na to da se takvi primjeri, da se takvi slučajevi spriječe. Hvala lijepa. mislio sam da je obaveza kompletnog sustava svih institucija pravne države da provode efikasno pozitivne propise, jer ukoliko se oni budu provodili onda ćemo imati puno bolju situaciju i glede zdravlja hrvatskog gospodarstva, ali posebno apostrofiram s obzirom na jutrošnju raspravu i glede ostvarenja zaštite hrvatskih radnika. Naglašavam imali smo zbog neefikasnog funkcioniranja sustava čitav niz slučajeva u prethodnim godinama u kojima su se gomilala potraživanja spram hrvatskih radnika. A što se tiče moje opaske o zaštiti prava radnika Hrvatskog sabora i loptanja replikama, a u konačnici sami ste u ovoj replici ukazali o čemu se radi. Spomenuli ste izraz rupa u sustavu. Ovo o čemu sam govorio je posljedica inata jer ste pronašli mogućnost u ovom Poslovniku da se inatite sa većinom, da se inatite sa vodstvom Sabora i da rasprave koje mogu biti efikasno i korektno provedene u nekom normalnom vrimenu pritvorimo u maratone koji nemaju nikakvog smisla. Dakle, ne radi se o ničemu drugom nego o provođenju vašeg inata kojim želite pokazati da nije tribalo mijenjati Poslovnik jer je to vaše mišljenje na što vi naravno imate potpuno legitimno pravo. Dopustite da mi imamo pravo promijeniti Poslovnik. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Gordana Sobol. Poštovana potpredsjednice, ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, predmet naše jutrošnje rasprave pred nama su izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Ja mislim da se već i na sjednicama odbora na kojima se raspravljalo o ovom zakonu moglo vidjeti da je ovo primjer izmjena i dopuna jednog zakona oko kojeg će vjerojatno očekujem biti i suglasnost svih u Parlamentu i već smo i na odborima naglasili da je i dobro u stvari i da i ovaj zakon ide u dva čitanja, pa ako eventualno ima još nekih primjedbi u smislu poboljšanja da vjerujemo da će Vlada biti otvorena da i njih razmotri prije dolaska ovog zakona, izmjena i dopuna zakona u drugo čitanje. To je u stvari i primjer jednog zakona, odnosno izmjene i dopune ovog zakona su primjer u stvari želje i potrebe i uočavanja da u primjeni jednog zakona se kroz izvjesno vrijeme pokazali određene teškoće, odnosno određeni nedostaci i tu je u stvari izražena stvarno volja zbog važnosti materije o kojoj on govori da se uvaže primjedbe koje su dolazile sa različitih strana što je još jedna dodana vrijednost da tako kažem i da ovim izmjenama i dopunama uvažavamo dakle primjedbe koje su dolazile s jedne strane i strane sindikata, s druge strane pokazale su se i u samoj sudskoj praksi. I ono što je također važno da su se pokazalo da u pojedinim dijelovima je neusklađen sa nekim drugim zakonima te je ovo u stvari na jednom mjestu prilika da se ti uočeni nedostaci Radi se ustvari o jednom zakonu koji je izuzetno bitan zato što Zakon o osiguranju i potraživanju radnika u slučaju stečaja poslodavca uređuje onu posebnu zaštitu dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa u slučaju stečaja poslodavca zaštitu kao i uvjeti i način zaštite. I ono što je bitno kroz zakon je osnovana, zahvaljujući tom zakonu osnovana je i Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca koja je u stvari izuzetno bitna jer je to tijelo koje tu zaštitu provodi po pravilima općeg upravnog postupka. I velim kako je u međuvremenu se pokazalo određeni nedostaci krenulo se u izmjene i dopune. Ja ću samo kratko pobrojit, ne u detalje ići jer uostalom ministar je u svom uvodnom izlaganju dosta detaljno obrazložio sve promjene. Ali radi se o tome da se ide u pojašnjenje do sada nedovoljno precizno definiranih pojmova. Ide se u izmjene zbog trenutne neusklađenosti sa Stečajnim zakonom, zbog toga što rekla sam već i određena pravna stajališta sudova određene nedostatke, dakle izjednačava se dosada nejednak položaj radnika kod domaćih i stranih poslodavaca te pokazalo se da određene odredbe dosada nisu postojale a postojali su različiti slučajevi koje onda treba ovim izmjenama zakona nadopuniti, odnosno pojasniti. Kad govorimo o Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca treba naravno uvijek imati na umu i to je jedna percepcija ustvari najšire javnosti naravno najviše i naročito oni koji su najviše pogođeni kada do stečaja dođe jer su i najranjivija skupina a to su radnici koji u onom nekakvom periodu prije otvaranja stečaja koji nekako se ustvari zna odlagati do unedogled a za to vrijeme nagomilavaju se neisplaćene plaće, neisplaćeni doprinosi i naravno dovode radnike u izuzetno, izuzetno teške socijalne situacije. stečaj nastupa kao jedna posljedica nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti nekog poslovnog subjekta. upravo kroz ovaj, RH u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite provodi posebnu zaštitu dijela vjerovničkih potraživanja radnika i osigurava isplatu tog dijela na teret državnog proračuna, a preostali dio potraživanja radnika ostvaruju u stečajnom postupku na teret stečajne mase. Ono što uvijek nastojimo reći i smatramo da je to tako da stečaj dakle ne mora i ne može uvijek biti loš završetak jedne priče jer itekako se može ali uz točno i čvrsto i jasno utvrđena pravila omogućiti da svi na kraju budu zadovoljeni u svojim uskraćenim pravima. Govori se također često pa mislim da je i danas bilo ovdje primjedba da je potrebno jako puno dokumenata, da je to jedan dugotrajan proces dok ti dođeš do ostvarivanja svojih prava, međutim ja moram upozoriti da postoji nešto, dakle Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca izdala je nešto ja mislim da bi radnici trebali biti upoznati. Ja se nadam da ako ništa drugo preko svojih sindikalnih organizacija su upoznati sa jednim kratkim vodičem kroz postupak osiguranja radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Ja sam si stvarno uzela truda pa sam ga iščitala, taj taj vodič, koji na vrlo jednostavan način svim zainteresiranim stranama može točno i precizno utvrđuje koje korake, kako i na koji način mogu ostvariti svoja prava, što je dakle potrebno u onom nekakvom prethodnom postupku učiniti. I zato mi se čini da je dakle još sad kad budemo donijeli, odnosno usvojili nadam se ovaj zakon o izmjenama i dopunama zakona da će i ovaj vodič biti još dodatno pročišćen i vrlo jasan pogotovo kažem kada su u pitanju oni koji su najviše pogođeni sa sa postupcima koji su se vodili, odnosno nisu se vodili prije samog otvaranja stečaja. I mislimo da je Republika Hrvatska inače u tom dijelu koji je vezan u pomoći poslodavcima koji zapadaju u poteškoće zbog dugovanja, zbog silnih potraživanja i zbog čega radnici koji rade kod njih dolaze u nezavidne situacije učinila kroz niz zakonskih izmjena koje smo imali i u proteklom razdoblju. A ovo mi se čini da je ono što je bila stvarno nužnost i vjerujem da ćemo na neki način biti zajedno, svi svi na neki način za uz eventualne dopune i primjedbe koje imamo eto vremena da ih napravimo i do drugog čitanja. Dakle, kao klub SDP-a naravno da podržavamo ovaj zakon zato što je on jedan dobar korak ustvari u

Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom. Klub HDZ-a podržat će donošenje izmjena i dopuna Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca u prvom čitanju. Naime, ovim izmjenama i dopunama u velikoj mjeri se zapravo razjašnjava ili poboljšava tekst postojećega zakona. Postojeći zakon je iz 2008. godine, naravno zbog složenosti i dugotrajnosti postupka za prijavljena i priznata i privilegirana radnička potraživanja koja su nastala do dana otvaranja stečaja njihova je naplata bez obzira na to dugotrajna i neizvjesna zbog dužine dužine stečajnih postupaka i zbog toga ju je bilo potrebno barem u jednom dijelu koliko je to moguće obzirom na proračunska sredstva potrebno dodatno zaštititi i osigurati isplatu odmah po priznavanju tih prava neovisno o pravomoćnosti rješenja o stečaju. To je naravno dio socijalne politike, zaštite od siromaštva na način da se brzo i učinkovito na teret državnog proračuna osigura dio tih dospjelih i priznatih radničkih potraživanja, radniku preostaje da onaj cjelokupan iznos svojih potraživanja i dalje ostvaruje redovitim putem u stečajnom postupku. Kao što sam rekla ovaj osnovni zakon koji sada izmjenjujemo i dopunjujemo donijet je 2008. godine, a i tim zakonom je izmijenjen tada postojeći zakon istog naziva iz 2003. godine i to je bilo jedno od mjerila za usklađivanje sa europskom stečevinom u poglavlju 19. socijalna politika i zapošljavanje, odnosno usklađenje sa direktivnom EU koja govori o potrebi usklađivanja zakona država članica u pogledu zaštite zaposlenika u slučaju insolventnosti njihova poslodavca i stvaranje zakonodavnog okvira za osiguravanja razmjene informacija s nadležnim garancijskim ustanovama država članica u slučajevima kada određeni subjekt posluje na području više država EU. A jednako tako i tada je iskazana potreba horizontalne, horizontalnog usklađivanja sa nacionalnim zakonodavstvom, odnosno sa drugim zakonom. Ono što mi je upalo u oči čitajući obrazloženje kada se donosio zakon 2008. kao supstitucija zakona iz 2003., a to je da je potrebno donijeti novi zakon radi pojašnjenja termina, radi usklađivanja u primjeni, radi nejedinstvene primjene, radi formirane sudske prakse itd. Evo nakon sljedećih 5 godina primjene toga zakona iz 2008. obrazloženja su u 80% gotovo identična. To ovdje otvara zapravo i jedno pitanje kvalitete naših zakonskih tekstova, odnosno rekla bih nomotehničkog umijeća da stipuliramo norme tako da one budu jasne i jednoznačno primjenjive. I jednako tako da zapravo zakonodavac zna kada donosi zakon što je svrha, što je politički cilj i da taj politički cilj jasno prenese u zakonski tekst da ne bi bilo potrebno da zapravo tu političku svrhu onda tumači ili uređuje svojom sudskom praksom u ovom slučaju Upravni sud. Evo i kao što smo rekli i tim zakonom tada su utvrđene vrste i opseg prava radnika, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, osnivanje djelatnost agencije kao prvostupanjskog tijela, ali kao i nadležnog tijela, određivanje te agencije kao nadležnog tijela RH za razmjenu informacija. Utvrđena su prava radnika kod stranih poslodavaca koji su evo ovim izmjenama na pravi način i bolje utvrđena i uređena, utvrđeni su rokovi, utvrđena je obveza otvaranja namjenskog računa stečajnog dužnika za isplatu potraživanja radnika i utvrđen je prijenos isplaćenih potraživanja i preuzimanje svih procesnih prava sa radnika, vjerovnika na agenciju. I evo kao što detaljno danas čuli ministra koji je rekao zašto i kako, što se usklađuje ovim zakonom i koje se odredbe preciznije definiraju. Dakle, to je usklađenje sa stečajnim zakonom koje je uglavnom terminološke terminološke naravi. Ono što je dobro da se uredio, da su se uredila prava zaposlenika kod stranog poslodavca na isti način kako i prava zaposlenika kod domaćeg poslodavca iz razloga što su ona dosada bila nešto stroža za zaposlenika kod domaćeg zakonodavca pa to nije bilo pravično. uredilo se pitanje koje je dosada u praksi često onemogućavalo isplatu radnicima u slučaju kad se stečaj nije provodio pa je bila brisana pravna pravna osoba iz sudskog registra i kao takva nije ni mogla otvarat poseban račun. Također, je utvrđena obveza agencije da obavijesti sud o prijenosu potraživanja. Dvije su odredbe koje su izmijenjen, koje se predlažu izmijenit ovim zakonom, koje bih ja ovdje problematizirala pa molim predlagatelja da uzme to u razmatranje do drugoga čitanja. Prvo je odredba koja sada jasno precizira da se, da su ova prava radnika osobna prava i da su neprenosiva. Naime, osobna prava su obično prava koja su po prirodi takve naravi da ih ne može koristiti koristiti nitko već osobno već ta osoba, pa su ona besmisleno i nepovrediva su ukoliko se prenose. ja bih se sada tu možda složila da se utvrdi da su ona neprenosiva kao prava u smislu pravnog prometa, trgovanja itd. tim pravima, ali postavljam pitanja zašto bi bila neprenosiva u slučaju nasljeđivanja poglavito na nasljednike prvog reda, odnosno na najuži, na užu obitelj? Ako se ovdje radi i ako je intencija i smisao ovoga zakona da radnika zaštiti od siromaštva, da mu osigura ono što je njegovo stečeno pravo, dakle njegova plaća koja mu je neisplaćena, a morat će čekat dugotrajni stečajni postupak, postavljam pitanje zašto u slučaju recimo njegove smrti u tom periodu se ne bi njegovoj djeci i njegovoj ženi ili mužu isplatilo to i takvo potraživanje u minimalnom iznosu? Mislim da bi, da je i smisao ovog zakona kao što sam rekla zaštita od siromaštva radnika, ali i svakako i onih osoba koje on izdržava, odnosno dužan je izdržavati. Druga primjedba je odredba, kao što je ministar rekao da je do sada bilo određeno da se od primjene zakona izuzimaju članovi uprave trgovačkog društva, članovi upravnog odbora, izvršni direktori nije bilo definirano kad i u kojem periodu što je podrazumijevalo kako bih ja iščitala zakon dakle te osobe koje su upravljale takvim društvom u vrijeme kada je društvo odlazi u stečaj. Dakle na neki način oni su odgovorni za stečaj i to je naravno u redu. Međutim evo kao što ovdje čitamo iz prakse upravnog suda u Zagrebu, ne znam koliko je slučajeva bilo takvih presuda dakle da se iz primjena ovog zakona izuzimaju ove osobe bez obzira kada su obnašale tu tu dužnost. Postavljam pitanje što ako se dogodi da netko tko je bio slučajno član uprave ili izvršni direktor u vrijeme kada je određeno društvo ili tvrtka izvrsno poslovalo i potom je smijenjen, istekao mu je mandat ili što god i postojao je običan zaposlenik te tvrtke i tvrtka nakon deset godina odlazi krivnjom nekog drugoga u stečaj, zašto bi tome čovjeku koji je sada običan zaposlenik, radnik kao i svi drugi, bilo uskraćeno ovo pravo, dakle mislim da ova uskrata osoba koje vode firmu je racionjenje zašto se to uskraćuje, zato što su sami odgovorni, što je tvrtka zapela u stečaj ili poslovne poteškoće. Evo i molim da isto predlagatelj ovo uzme u razmatranje i da razmotri da su moguće životne situacije i da je ovo zapravo nejednakost zaposlenika da netko zato što je imao neku dužnost a bez obzira na odgovornost za stanje sada u firmi da bude zapravo zakinut za svoja prava. Nadalje rekla bih nešto o Agenciji o osiguranim sredstvima i regresnim naplatama. Evo čitam podatke iz obrazloženja kod donošenja zakona iz 2008.godine. Tadašnji podaci govore da je na godišnjoj razini u proračunu bilo otprilike osiguravano 20-tak milijuna kuna i otprilike toliko i utrošeno. Ali podaci također govore da je u to vrijeme tadašnje dakle tadašnje garancijsko tijelo a to je bio Fond za razvoj i zapošljavanje imalo 65 milijuna nenaplaćenih regresnih potraživanja. To je bio jedan od argumenata za tadašnji prijedlog da se navede novo, da se osnuje novo garancijsko cijelo dakle agencija iz razloga što je dotadašnje a to je Fond za razvoj i zapošljavanje bilo podkapacitirano, zaokupljeno svojim drugim poslovima, pa je poslove regresnih naplata prepuštalo državnom odvjetništvu i to je kako tamo stoji rezultiralo neučinkovitom regresnom naplatom. regresnom naplatom. Bio bi zanimljiv podatak, evo sad smo od ministra čuli da je u proračunu bilo osigurano čini mi se da je rečeno 68 milijuna kuna ali rebalansom proračuna je ta pozicija povećana i ona sada iznosi 122 milijuna kuna. Ovako visoki iznos u proračunu naravno dobar je radi zaštite radnika. Dobar je da se radnicima osigura barem neki egzistencijalni minimum ali ukazuje na nešto vrlo loše a to je da se u zadnjih godinu dana, odnosno dnevno sve više i više tvrtki odlazi u stečaj i ove se potrebe drastično povećavaju. Dobro je ponavljam, radi radnika da se osiguravaju sredstva u proračunu za njihovu zaštitu ali bi im svakako daleko bolje bilo kada bi radili, kada bi im ostala radna mjesta i kada bi tu svoju ne ovu minimalnu nego i redovitu plaću imali prigode prigode zaraditi. Dakle zanimljiv bi bio podatak kako je agencija, da li je ispunila svoju svrhu, također smo čuli ministra da je rekao da je agencija potpuno ažurna i da nema zaostalih potraživanja, dakle da su svi zahtjevi radnika za isplatom podmireni ali nam je bi bio zanimljiv i podatak kako agencija uspijeva u regresnoj naplati tih potraživanja jer ne zaboravimo, dakle tvrtke odlaze u stečaj, imovina odlazi na prodaju, namiruju se vjerovnici. Pitanje je i dobra bi bila informacija da vidimo da li državni proračun odnosno agencija za državni proračun brižno skrbi i da li je naplatila sve ono što je imala kao procesno ovlaštena na mjestu radnika i naplatiti od tih stečajnih dužnika. Evo kao što sam rekla mi ćemo ovaj zakon podržati u prvom čitanju. Nadam se da će predlagatelj zakona uzet u razmatranje ovih nekoliko primjedaba a druge izmjene su zapravo izmjene koje pojašnjavaju i poboljšavaju postojeći zakonski tekst bez suštinskih zadiranja u prava radnika. Hvala lijepa.

Uvažena gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, dame i gospodo zastupnici. Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon između ostalog što doista smatramo da je u dosadašnjoj praksi osim banaka koje su ponekad dakle u stečajnom postupku, koje su ponekad i za vrijeme da tako kažem evidentnog propadanja tvrtki davalo je i određene sumnjive kredite, davalo je ponekad kredite i pod političkim odlukama koje su često bile ti krediti uvjetovani političkim odlukama, kada su mnoge tvrtke odlazile u stečaj, prebacivanjem određenih obaveza na tvrtku kćerku gdje su upravo radnici i gdje su se banke prve naplaćivale putem hipoteke, putem svojih potraživanja, a radnici i jedinice lokalne samouprave u većini slučajeva ostajale bez i drugi normalno vjerovnici, ostajale bez svojih potraživanja. Meni je žao što u samom Stečajnom zakonu prvi isplatni red uz radnike nisu ušle jedinice lokalne samouprave koje su u mnogo čemu doprinijele i pomagale i radnicima ali i tvrtkama kroz ne stavljanje u blokadu i zbog ne naplate svojih potraživanja kako bi upravo te tvrtke došle do mogućnosti preživljavanja. U ovom trenutku je to predstečajna nagodba koja također nije definirala mogućnosti jedinica lokalne samouprave odnosno gradonačelnika i načelnika koji ulaze u jedan sivi prostor potpisivanjem tih predstečajnih nagodbi jer danas-sutra bi upravo radi potpisivanja i oslobađanja u predstečajnoj nagodbi ti potraživanja mogli otići eventualno i do Remetinca. Vratit ću se na ovaj zakon i neću ponavljati sve što su moji prethodnici ponavljali, na taj način dati doprinos radnicima zaposlenim u Saboru, istovremeno apelirati da se utvrdi rad Sabora, da se utvrde točke dnevnog reda. Evo imamo ih sada 65 i nitko u ovoj sabornici ne zna koja će sutra točka biti na dnevnom redu ili u popodnevnim satima. I to je činjenica. I sada možemo bacati tu demagogiju i pričati o tome kako smo kao saborski zastupnici i kako bi trebali smanjiti svoje rasprave, svoje replike. Mi ne samo da tumačimo Poslovnik nego ga i čitamo, ne otimamo mikrofone ovdje, ne otimamo se za Poslovnik kao što neki rade kada dođu iz Vlade iz Vlade RH nego jednostavno radimo po Poslovniku. Upozoravali smo da taj Poslovnik nije dobar i da je pametniji i razboritiji bio onaj stari Poslovnik gdje je manje vremena odlazilo i slažem se na ponekad repliciranje isključivao radi repliciranja, tako da se evo manemo danas te demagogije bez obzira od koga ona dolazila. Otvorit ću ovdje samo nekoliko gospodine ministre nekoliko pitanja, a to mogu s obzirom da smo svi kao zastupnici prozvani, a i vi ste bili zastupnik kao bahati i rastrošni. Postoje određene ideje kako da se te plaće, ta primanja zastupnika još dodatno smanje, a ja se apsolutno slažem s time. Možemo raditi i za džabe, ali raspravimo to u vremenu ne pred lokalne izbore kada mnogi kandidati koji odabiru lakši put to iznose pred medije. Dakle moja plaća kao predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu i saborskog zastupnika je 19 tisuća 560 kuna. U nju je uključen i zastupnički paušal od 1500 kuna i naknada za odvojeni život od 1000 kuna. Ne uzimam putne troškove jer još uvije vodim sud i uputio sam žalbu na Vrhovni ustavni sud, tako da vjerujem još uvijek u hrvatsko pravosuđe da ću slično kao neki optuženi biti oslobođen. I ovo ne smatram kao utjecaj na hrvatsko pravosuđe ali moja savjest je čista. Govorim stoga i evo iniciram da se ovaj iznos minimalne plaće koja je u ovom trenutku 2964 kune da evo već do idućeg proračuna da taj iznos i ta odredba koja je vezana za minimalnu plaću u RH da se sljedećom izmjenom zakona, a ukoliko je to moguće i ovom obzirom da da je rebalansom proračuna povećano za gotovo 80 milijuna kuna sredstva kojima će agencija raspolagati. A vjerujući u sve ono jučer što su predstavnici Vlade i predstavnici koalicije pričali o boljem životu u Hrvatskoj, smatram da na osnovu tih priča da ćemo vjerojatno imati jedan veliki dio neiskorištenih neiskorištenih novaca na ovoj poziciji koja je osigurana za isplatu potraživanja radnika, da nećemo imati više u Hrvatskoj novih stečajeva, da će se smanjiti rapidno broj nezaposlenih, da će porasti porasti indeks gospodarske proizvodnje, bruto nacionalni dohodak, da će se povećati izvoz, da će se smanjiti uvoz, da će se povećati standard, evo ja predlažem u ime kluba HDSSB-a da to bude iznos ne demagoški nego stvarno iznos i kao evo svi pripadnici rastrošnih i bahatih saborskih zastupnika kako je netko okarakterizirao ovaj Sabor, a predsjednik Sabora među kojima je i sam šuti o tome da prije svega taj iznos minimalne plaće bude prosječna plaća u RH. Također smatram da treba i smatramo da treba definirati jasnije i precizirati pitanje članova uprave. Meni je jasno da to ne mogu biti članovi uprave koji su tu tvrtku, tu firmu doveli u stečaj. Međutim, netko je mogao biti prije 10, 15 godina član uprave i ne snosi praktički nikakvu odgovornost, smijenjen najvjerojatnije iz političkih razloga po sistemu „halo kume, imam jedno slobodno radno mjesto u upravi toj i toj“. Smatram da takvi ljudi ne bi trebali i ući u ovom zakonu i zbog toga smatramo da je potrebno jasnije definirati i precizirati ovo vrijeme. Apsolutno se slažem sa time da to ne mogu biti članovi uprave koji su doveli tvrtku u stečaj i prije dva dana podnijeli ostavke ili smijenjeni sa mjesta člana uprave i nastavili svoj rad u tvrtki. To bi ujedno bilo i usklađenje sa obzirom da je i sam zakon u jednom članku stoji da je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i ukoliko pogledamo, pogledamo ne samo pravnu stečevinu Europske unije nego i prava radnika u Europskoj uniji, posebice i iznos koji je vezan za stečajna prava, tada je vidljivo da je on nekoliko puta veći a to govorim stoga zato što već 1. 7. ulazimo u Europsku uniju. Meni je jasno da mogućnosti Republike Hrvatske u ovom trenutku, posebno financijske nisu takve ali u svakom slučaju trebamo se založiti upravo svi da taj iznos minimalne plaće u ovom zakonu stoji iznos prosječne plaće isplaćene po zaposlenom. Da li je to u gospodarstvu ili općenito u Republici Hrvatskoj, na taj način bi stvarno i, evo i putem državnog, da se smirimo malo, evo mogu ja sačekati, dakle, da se na taj način i dodatno pomogne radnicima bez obzira što je, što ovaj drugi dio mogu ostvariti putem stečajnog postupka. Međutim, činjenica je da u Hrvatskoj do sada bila da kada tvrtka ode stečaj tada se iz toga stečaja može naplatiti samo stečajni upravitelj i banke i nitko drugi više. Evo, Klub HDSSB-a će podržati ovaj Zakon ali evo molimo i nadležno ministarstvo da prije svega evo odgovori na ovih, ja bih rekao niz pitanja ali i dilema koji su vezani ovim zakonom. Hvala lijepo. Završna riječ u ime predlagatelja, ministar Mirando Mrsić. Poštovana potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Pa drago mi je da će, i bilo je za očekivati da će ovaj zakon biti podržan od svih klubova. Ja Ja ću par riječi samo za završnu riječ a jasno da u onom Konačnom prijedlogu zakona ćemo sve one primjedbe koje su tu iznesene razmotriti i vidjeti što od toga možemo ugraditi u zakon. Što se tiče samog pitanja koliko je agencija bila uspješna u naplati svojih potraživanja, tu jasno da je odgovor da nije i da ne može biti uspješna iz razloga što onda da je uspješna ne bi trebalo biti te agencije jer je jednostavno i zbog toga što tvrtke koje propadaju nemaju imovine, što se ne može naplatiti, što se nema iz čega naplatiti potraživanja radnika. I to je bio jedan od razloga da se osnuje ova agencija a to znači da državni proračun, da će svi građani Republike Hrvatske koji plaćaju poreze, koji pridonose i svi oni koji pridonose državnom proračunu pridonose i k tome da radnici koji odu u stečaj imaju svoje plaće. Tako da od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2012. dakle u 9 godina postojanja ove agencije isplaćeno je 30 tisuća zahtjeva. Ukupno je država preko agencije isplatila 363 milijuna ogromna sredstva a u isto vrijeme se uspjela Država naplatiti za 67 milijuna 782, 177, znači svega otprilike oko 20-ak% dakle, 80% sredstava je transferirano iz državnog proračuna. I što je, kao što sam rekao logično, jer da je drugačije onda ne bi trebalo imati agenciju jer bi se radnici jednostavno naplaćivali iz stečajne mase. Od zahtjeva do isplate je zakonski minimum 30 dana, u onim slučajevima kada je dokumentacija sređena, sređena, kada se stečajni postupak vodi relativno brzo tada je i zahtjev se brzo realizira. S time da smo mi u ovom zakonu isto tako predvidjeli da u onim slučajevima kada stečajevi traju dugo, kada je i sam postupak postupak kompliciran da bez obzira na ishod stečajnog postupka da agencija isplati tri minimalne plaće radnicima, jednostavno shvaćajući taj socijalni moment zaštita radnika dakle da ne čekamo samu proceduru i ishod stečaja. Ovaj zakon je dio zakona koji čuvaju i koji bi trebali čuvati dignitet radništva i zaštiti radnike od siromaštva. Jedan je minimalna plaća koji je također zaštitni mehanizam koji ne dopušta da plaća radnika minimalna plaća bude ispod praga siromaštva. Drugi je ovaj zakon, dakle Zakon o osiguranju stečaja radnika, … potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Treći mehanizam koji se nadam da ćemo ga uspjeti dogovoriti sa socijalnim partnerima je fond otpremnina koji također bi onda zaštitio jedno pravo radnika, a to je da radnik ima pravo na dostojnu otpremninu i da to nije uvjetovano samim poslovanjem poduzeća, dakle da li će otići u stečaj ili ne. Dakle to je jedan od mehanizama koji također treba zaštititi dostojanstvo i dignitet radnika, odnosno osigurati da ona potraživanja koja radnik ima da ih stvarno i dobije. Što se tiče pitanja oko nasljeđivanja, razmotrit ćemo da se potraživanja nasljeđuju, a što se tiče samih članova uprava tu imamo stav nedvojbene presude Upravnog suda u Zagrebu kojem je stav sudaca dakle pravomoćnih presuda bio da bez obzira kada ste vi bili član uprave da ste tada bili u povoljnijem položaju zbog menadžerskih ugovora i onoga što ide uz to i da ne ulazite u onaj dio radnika koji ima pravo na potraživanja. Još ćemo u međuvremenu sjesti sa Visokim upravnim sudom da još jedanput razmotrimo to pitanje i ako bude stav suda da je takav onda ćemo ostavit to u zakonu, ako se ipak promijeni pa da bude drugačije vidjet ćemo to u drugom čitanju. Hvala vam lijepo na konstruktivnoj raspravi i nadam se da ćemo vrlo brzo doći sa konačnim prijedlogom zakona. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo ministre. Imamo repliku Ane Lovrin. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre, rekli ste glede uspješnosti agencije u regresnoj naplati da je logično da te naplate nema jer stečajni dužnici nemaju imovine, ne mogu podmirit potraživanja itd. Ja bih se složila s vama u dijelu da je ta nenaplativost 100%-tna naravno jer će stečajnih dužnika biti onih koji nisu imali imovine, ali onda i poslovi agencije koji su određeni zakonom su besmisleni ako vi tako mislite. Dakle svakako radi se o potraživanjima radnika koja su privilegirana visoko u isplatnom redu i svakako ne završavaju svi stečajevi tako da baš nema nikakve imovine. Naime i u budućnosti ako se stečajevi budu, što je intencija provodili na vrijeme, dakle onda kada je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje preko 60 dana, a ne onda kada padne u stanje takvo da su mu potraživanja veća od cjelokupne imovine, ali čak i u tom slučaju se radnik naplaćuje prije nekih drugih vjerovnika. Prema tome, ima temelja i treba brinut i agencija se mora brinut da vrati od stečajnih dužnika ono što pripada državnom proračunu. I ne bi trebalo tako olako reći da su svi prezaduženi, da te imovine nema. Ima je i treba o njoj brinut. A drugo što se tiče, evo meni je drago da ćete razmotrit ovo glede nasljeđivanja, ali što se tiče članova ovih uprava u bilo koje vrijeme i vaše najave da ćete razgovarat sa Visokim upravnim sudom pa kako oni kažu. Ja bih rekla da je ovo sudska praksa prema postojećem tekstu zakona, ali pisac zakona nisu sudovi, oni primjenjuju zakone koje donese ovaj Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo. Dakle ako je politička odluka ili naš ratio kod donošenja zakona da ovaj zakon se ne može primjenjivati na one koji su odgovorni za ovo stanje društva onda to tako će morat primijenit sudovi. Hvala. Hvala vam smo u posljednjih 9 godina od 363 milijuna 290 tisuća 337 kuna koje smo isplatili radnicima od toga naplatili i vratili iz stečajne mase u državni proračun 67 milijuna 782 tisuće 177 kuna, znači otprilike oko 20%. Ja nisam rekao da je 100% nego jednostavno da nema mogućnosti naplate potraživanja u visokom obimu jer inače ne bi agencija trebala ako se radnici mogu naplatiti iz stečajne mase, dakle i ova agencija je osnovana sa ciljem da zaštiti radnika i sam postotak govori o tome kolika je uspješnost, znači otprilike oko 20%. Jasno da agencija se trudi da maksimalno iz stečajne mase naplati potraživanja radnika. A što se tiče članova uprava, dakle to je stav Upravnog suda temeljem sadašnjeg zakona, prema tome oni imaju svoju argumentaciju zašto su to proširili i na članove uprava koji nisu momentalno, dakle nisu bili članovi uprave u trenutku stečaja nego su bili negdje drugo. Čut ćemo njihove razloge zašto su takve presude jer presude su takve donesene, dakle čut ćemo njihove razloge zašto su stali na to stanovište i dogovorit ćemo s naše strane argumente i njihove argumente pa ćemo vidjeti na koji način ćemo riješiti u zakonu da to bude vrlo jasno tako da nema potrebe za tumačenjem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.